glasat ćemo naknadno. **Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o igrama na sreću, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 729.

zamjenik ministra financija Igor Rađenović će nam obrazložiti prijedlog zakona. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Radi se o izmjeni samo jednog članka tako da uvodna rasprava a vjerujem ni rasprava neće biti tako dugačka. Svi ste ovdje upoznati da se nalazimo u u kolektivnoj proceduri prekomjernog deficita i da u tri godine koje stoje pred nama imamo cilj da proračunski manjak svedemo na okvire koje nam je postavila Europska komisija, dakle ispod 3% i da tu dinamiku možemo držati i smanjenjem rashoda i povećanjem prihoda. Pa je tako jedna od mjera za povećanje, za smanjenje deficita a povećanje prihodne strane bila oporezivanje dobitaka od igara klađenja. Sjetit će se oni pažljiviji među vama da je prijedlog o tome da se dobici od igara klađenja, svi dobici oporezuju od određenim stopama, ali i oni najniži dobici sa stopom od 10%, a onda to progresivno raste i da je nakon rasprave u Saboru Vlada posegnula za amandmanom i prihvatila dakle da se dobici do 750 kuna ipak, dakle dobici od klađenja do 750 kuna ne oporezuju. Ovim prijedlogom zakona Vlada Republike Hrvatske vraća se na svoj prvotni prijedlog i Hrvatskom saboru da donese, dakle zakon po kojem će se i ti dobici oporezivati. Bili su prigovori kada se donosio zakon da će određeni promet past, neoporezivi su dobici postojali od 750 do 30 tisuća kuna, no međutim promet u toj djelatnosti nažalost ili na sreću ovisi iz kojeg kuta gledate raste ili ne nekim velikim stopama ali nažalost promet klađenja kažem raste, nažalost ili na sreću za državni proračun. Tako da ne očekujemo da bi ovo oporezivanje dobitaka izazvalo određeno smanjenje. Efekti koje procjenjujemo na državni proračun bili bi novih 165 milijuna kuna i oni će nam omogućiti da sve ove druge rashode u državnom proračunu popunimo na način da deficit bude što manji. Očekujem vašu podršku za ovaj prijedlog. Hvala vam Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista kolega Mladen Novak. Izvolite kolega.

tako je ispalo. Dobro, što se mene tiče inače nisam nisam zalazio nikad u kladionice nit me to interesira pa bi mogao reći da možemo ih i ukinut, ali to bi onda, obično kad nešto ukinete, zabranite onda je to plodno tlo za onaj ilegalni dio. rečeno kad sam išao ovu temu pripremat onda mi je bilo interesantno ovo obrazloženje planiraju se dodatni fiskalni prihodi u iznosu od 165 milijuna ali uspješnost realizacije planiranog iznosa fiskalnog prihoda od poreza na dobitke ovisit će o veličini mogućih negativnih posljedica oporezivanja svih dobitaka od igara klađenja u vidu odustajanja izvjesnog broja igrača od klađenja. Na to su ukazali i svi smo zastupnici dobili pismo od ako se ne varam nekoliko tih kladionica da bi eventualna štetna posljedica mogla bit smanjenje broja radnika u tim kladionicama. Ne znam dal ste s tim kalkulirale, jeste, niste, očito da niste jel i ovo ste stavili onako odokativnom metodom. Ali išao sam gledati malo po internetu što kažu oni koji su, da ne kažem 100% u tome, pa ima između ostaloga upozorenja na Internet klađenje. Ne znam na koji način, da li to postaji mogućnost oporezivanja, da li se to uopće oporezuje i nisam nigdje našao ništa o tome, ali sudeći po onome što se da pročitati na forumu to je stvarno uzelo poprilično maha i tamo se vrte daleko veći iznosi nego što su ovi u ovima klasičnim kladionicama. Vjerujem da oni, također sam našao podatak da 440 tisuća ljudi svakodnevno u Hrvatskoj ulazi u kladionice. Mislim to je stvarno po mome iznenađujuće velik broj ljudi, ali dobro. Pretpostavljam da je većina njih iz nekakve zabave i da si skrati vrijeme, da se čisto neki vid zanimacije. Vjerujem da ti ljudi neće odustati od toga a oni koji su zagriženi, oni koji su ovisnici o tome ova mjera ih sigurno neće od toga odvojiti, odnosno neće ih uvjerit da ta ovisnost nije dobra za njih. U svakom slučaju klub Hrvatskih laburista će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepo. Hvala i vama kolega. U ime kluba Hrvatske stranke umirovljenika kolega Željko Šemper. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra, sa zamjenicom. Kolegice i kolege malobrojni. Od 01. travnja 2014. godine u primjeni je izmijenjeni Zakon o igrama na sreću kojim su određeni porezni razredi i stope poreza od igara na sreću. Iako je predlagatelj zakona predložio da se oporezuju svi dobici, Vlada RH je svojim amandmanom ublažila takav prijedlog pa se porez nije odnosio na dobitke do 750 kuna. Procjena Ministarstva financija je bila optimistička, da će na takav način oporezivanja u državni proračun godišnje … oko 300 milijuna kuna, ali se sada pri kraju godine vidi da to neće biti ostvareno. Zbog toga se ovom ishitrenom izmjenom zakona ide na prvobitan prijedlog da se oporezuju svi dobici, osim onih kod lutrijskih igara gdje se na dobitke do 750 kuna ne bi plaćao porez. Izmjena bi se odnosila na igrokaz …, na igre klađenja, igre na automatika. Iz ocjene stanja vidimo procjenu da će prihod u 2014. godini biti oko 120 milijuna, a da se za 2015. planira prihod od 165 milijuna što bi se trebalo ostvariti oporezivanjem dobitaka do 750 kuna. Po meni za takvu procjenu prema ovom zakonu nedostaje detaljnija analiza strukture dosadašnjih prihoda po pojedinom priređivaču, ali i prema postojeća 4 razreda dobitaka kao i očekivani prihod na dobicima do 750 kuna. Drugo pitanje je koliko će ova izmjena utjecati na veliki broj igrača s malim uplatama koji ostvaruju veliki broj malih dobitaka, baš kao i kod lutrijskih igara koji su oslobođeni tog poreza. Ovdje se može i radi o jednom vidu diskriminacije, ali smatramo da će ovakvo rješenje biti … baš za onaj najveći broj igrača koje vesele i manji dobitci. Do 01. travnja 2014. godine tržište klađenja raslo je svake godine više od 10%, dok je ovog ljeta unatoč Svjetskom prvenstvu zabilježen pad uplate, a nakon tih izmjena zakona bilježi se i pad prihoda od 5%. Novi način oporezivanja u ovoj godini uzrokovat će daljnji pad interesa igrača, manje prihode kladionica, a samim time i manje prihode u državni proračun. Dok se porezima udara na legalne kladionice, …, ništa se ne radi na zabrani rada inozemnih internet kladionica, njihovom … reklamiranju u svim medijima u RH, što je zabranjeno i koji ne plaćaju ama baš nikakve poreze. Uz to Hrvatska je jedna od država u Europi u kojoj se naknada plaća i na prihode od uplata i na isplatu dobitaka obračunom poreza. U 2013. godini kladionice su na ime naknade od 5% na uplatu u 2013. uplatile 280 milijuna kuna, a ovakve izmjene mogu čak smanjiti i očekivane prihode od naknada i od poreza. Predlagatelj ovdje naravno gleda interes državnog proračuna, kako povećati prihode od klađenja, ali ne treba pretjerivati i možda napraviti više štete nego koristi. Predlagatelj ne gleda koliki su primjerice godišnji troškovi igrača, a koliko se rijetkim dobitkom nešto od toga vrati i onda od tog malog dobitka država sada želi uzeti jedan dio. Većina malih igrača, a među njima ima i umirovljenika, ja sam također godinama igrao i poznat mi je taj mentalitet, koji s malim ulozima, ali velikom nadom očekuju naravno svoj bingo koji bi ih riješio svih problema u životu. Naravno takvih je dobitaka vrlo malo, mogu se zbrojiti na prste jedne ruke. Predlagatelj mora biti svjestan posljedica ove izmjene zakona jer planirani iznos i uspješnost očekivanog prihoda ovisit će o veličini mogućih negativnih posljedica u vidu odustajanja izvjesnog broja igrača koji su baš dobitnici tih malih dobitaka koji će sada biti oporezovani. Nisam baš siguran da će se planirani, a ne ostvareni prihodi nadoknaditi od oporezivanja dobitaka do 750 kuna. Poštovani zamjeniče ministra, osobno mislim da treba izvršiti izmjenu i dopunu dosadašnjih poreznih razreda i stopa, što bi bilo stimulativnije za igrače, a korisnije za državni proračuna. Pa predlažem da dosadašnji razredi od 10 i 15% ostanu isti, dakle i dalje neoporezivih 750 kuna. 15% kako je bilo do sada, od 10 do 30 tisuća kuna. Treći razred, 20% na dobitke od 30 do 100 kuna, ne do 500 tisuća, od 30 tisuća do 100 tisuća, četvrti razred 30% od 100 tisuća do 500 tisuća i ovdje bih predložio novu stopu, kao što imamo i na plaće, na najviše plaće, isto tako 40% na najviše dobitke. Princip svakog oporezivanja trebao bi biti da se zaštite oni sa malim prihodima, u ovom slučaju su to igrači sa manjim dobitcima, a oporezuju se sa većim stopama, oni s većim i najvišim dobitcima. Na taj način stimulirana bi se velika većina tzv. malih igrača da i dalje igraju, da im se na male dobitke ne uzima porez, a oni koji ostvare velike dobitke i nakon ovakvog oporezivanja ostalo bi im još uvijek dosta novaca i vremena da razmišljaju kako dobitak još više oploditi. Dakle, predloženo oporezivanje dobitaka do 750 kuna smatramo da će imati negativne posljedice. Oporezivanjem najvećih dobitaka s 40% dalo bi veći efekt i prihod od oporezivanja dobitaka do 750 kuna. Ovakav raspored razreda i stopa bio bi stimulativniji za igrače, posebno male igrače, ali i za prihode državnog proračuna. Hvala. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovo je ništa drugo nego još jedan novi porez, još jedno opterećenje za hrvatske građane bez obzira kolika je averzija mnogih prema igrama na sreću, prema klađenju. Ja sam davno u ovoj sabornici govorio kada su neki htjeli izdati dozvolu za aparate za igre na sreću u kafićima da ovisnost o igrama na sreću je možda kada pogledate gore u Vinogradskoj možda ih ima više nego nekih drugih ovisnika i to je isto bolest kao i svaka druga ovisnost i razara mnoge obitelji i mnoge je ljude zavila u crno. Međutim isto tako ne možemo pobjeći od činjenice da je to tu i da mnogi građani Hrvatske se klade, da većina njih uplaćuje male iznose, većina njih i dobiva male dobitke i logično je bilo da je Vlada prije koliko je to 6, 7 mjeseci kada je donosila zakon svojim amandmanom izmijenila da je 750 kuna neoporezivo. Međutim kao i sve drugo nakon nekoliko mjeseci izmjena zakona pa mi smo pogriješili, mi smo se šalili ajmo mi to oporezivati. ne bi bilo logičnije da umjesto ovih 750kuna da se pokušalo ovo Internet klađenje koje je itekako prisutno i koje bez ikakve kontrole da se tim Internet klađenjima zabranilo reklamiranje u RH, da moraju dobiti dozvolu, da tu dozvolu moraju platiti i da onda

recimo kolega Šemper ode i uplati lutriju i dobije 10 kuna, a ja ili kolega Gjurković odemo u kladionicu uplatimo i dobijemo 10 kuna. i jedan i drugi smo okušali sreću i jedan i drugi smo dobili, međutim kolega Šemper će dobiti svojih 10 kuna, a ja ću dobiti 9 kuna. Kakva je tu razlika? Isključivo zbog toga što je lutrija sticajem okolnosti državna i što ima monopol, a ovi drugi nisu državni i nemaju monopol. netko namjerno pustio Zakon lutrije Hrvatske i praktički nije imala niti jednu kladionicu Lutrija Hrvatske je 2004.počela razvijati sustav kladionica. Ali ako već oporezujemo igre na sreću onda ajmo dobitke oporezovati sve jednako, sve ih jednako gledati. Ali da mislim u ovom trenutku kada su maksimalno sa svim mogućim i nemogućim porezima opteretili hrvatske građane pa ne vidim razloga da baš moramo i ove sitne dobitke oporezivati da to ne ostane neoporezivo. Ali vrlo je interesantno da svi ljudi koji vode brigu oko ovoga nisu razmišljali o tome da riješe problem Internet klađenja u RH. daleko daleko lakše je promijeniti jedan članak zakona, dogovoriti se s kolegama u klubovima vladajuće koalicije oni će dignuti ruku i mi očekujemo toliki prihod. Da li je to baš tako, to ćemo vidjeti. Pogledajte što se dogodilo nakon izmjene oporezivanja od 1.4., umjesto kada je svjetsko prvenstvo dakle praktički najjači sportski događaj na svijetu i kada bi kladionice trebale eksplodirati od zainteresiranosti pasioniranih igrača da igraju u Hrvatskoj se dogodio pad prihoda od klađenja. Zašto? Pa vjerojatno nije postojao interes zbog poreza zbog ovoga ili onoga. Međutim kako u svim poslovima i djelatnostima koji se … živi ljudi tako i sportskim kladionicama rade neki ljudi taj posao, primaju plaću i s tom plaćom uzdržavaju svoje obitelji. Po procjenama Udruge sportskih kladionica dakle njihova … procjena da bi negdje oko 1.500 do 2.000 ljudi moglo ostati bez posla. Dali nam je to u interesu i da li ćemo stvarno proračunske rupe morati krpati sa svim? I sada kada pogledate ovaj set zakona o kojima smo mi danas govorili koliko smo mi novih poreza uveli građanima RH i poduzetnicima RH. Dakle danas Dakle danas smo donesli odluku o praktički pet novih poreza, a kada sve skupa zbrojite njihov efekat nije ni 500, 600 milijuna kuna. A istovremeno jednim potezom smo jedinice lokalne samouprave uzeli 2 milijarde kuna. To je razlog zbog jedne neprincipijelnosti zbog načina s kojim se nikako ne možemo složiti da praktički svakih par mjeseci se mijenjaju porezni zakoni. Klub HDZ-a iz tog razloga neće podržati ovaj prijedlog zakona jer ako je Vlada mislila ozbiljno ako je zanima što će raditi onda je to predložiti 1.4., a ne svojim amandmanom mijenjati ovaj zakon. Ante Babić, replika. danas ponovno nova tri poreza što dodatno utječe na jednu negativnu klimu bilo kakvog investiranja u RH pa ako hoćete i ovoga vezano za igre na sreću. Dobro ste primijetili a to je i meni zapelo za oko to Internet klađenje se neće oporezivati a zapravo je ono klađenje koje se najviše reklamira na televiziji. I kada se donose izmjene i dopune određenih zakona onda se opet, a ne znam zbog čega radi određenim selektivnostima. A ta selektivnost u konačnici nije dobra i to je ono što ste dobro primijetili i drago mi je da klub HDZ-a neće podržati ovaj zakon. Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Dakle jedno od osnovnih načela porezne politike načelo ravnopravnosti je načelo oporezivanja prema oporezivanja prema ekonomskoj snazi. Da li ovdje poštujemo osnovno načelo, načelo ravnopravnosti? Ne. Igre na sreću su sve iste, prihod od igara na sreću je isti. Afinitet onih koji se kockaju, koji se žele kockat, ja hvala dragom Bogu nisam u životu uplatio niti jedan listić u sportskoj kladionici, je takav kakav je i mi to ne možemo spriječiti. Ali ako već se uvodi porez onda treba biti za sve jednako ili ako je oslobođeno poreza onda treba biti za sve jednako. Međutim, mi smo danas i kod oporezivanja poduzetnika uveli određene razlike koje će nam se razbit o glavu u sljedećim godinama. Ali najveći problem je i to je ono što mene brine, da prije 6 mjeseci smo raspravljali o ovom zakonu, Vlada je i prije 6 mjeseci imala potpuno iste podatke kao i danas. Prije 6 mjeseci je moglo bit 750 kuna neoporezivo, a sad ne može bit 750 kuna neoporezivo. Ili ako se netko dosjeti da mu nije dovoljno novaca koliko će ubrati sa oporezivanjem ovih 750 kuna, pitanje je da li će onda počet dizat stope samo da dođe do tih par sto milijuna koje namjeravaju uzet, tim više što treba reći da sportske kladionice praktički uplaćuju dvije vrste poreza: jedno je na uplatu, a drugo je na isplatu dobitka. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Pa kolega Šuker, evo sad ste sami odgovorili, ustvari postavili ste ono hipotetičko pitanje, prije par mjeseci smo imali raspravu o ovom istom zakonu, Vlada je imala iste podatke, na kraju ste odgovorili rupa je prevelika i treba je popuniti, onda ajmo popunjavati ju na svaki način. Ali maloprije smo prilikom rasprave o jednom drugom zakonu ste sami vi konstatirali da porezno oslobođenje nije razlog da bi netko investirao. Isto tako vjerujem da ovo porezno opterećenje neće bit razlog da netko odustane od svog nekog hobija, zabave ili ne znam čega. Dopis na koji upozoravaju kladionice, gdje pozivaju se na primjer Rumunjske ako se ne varam, sam postavio i ja kao pitanje da li se to ukalkuliralo, da li se vodilo računa o tome, ali teško je očekivat da se vodilo računa o tome kad je i paušalna procjena koliko bi to moglo donest novaca. No međutim ono oko čega se sigurno slažemo, to je problem internet klađenja i mislim da tu, imam dojam da nitko u Vladi, odnosno nitko od onih tko je odgovoran uopće ne pozna tu problematiku i onda najjednostavnije ono što ne znam neću pačat pa nek se dešava onako kako se dešava.

Pa valjda je trebalo najprije pokušat oporezovat sve one koji priređuju igre na sreću, onda ako to nije dovoljno onda ajmo povisit porez pa zahvatiti sa većom poreznom stopom onda ćemo valjda ubrat ono koliko nam je dosta, ali valjda trebamo najprije pokupiti kompletnu poreznu osnovicu, a to je internet klađenje, to su lutrijske igre. Ja ne kažem da treba lutriju Hrvatske s tim oštetiti ali naprosto ako se oporezuju jedni, moraju se oporezivat i drugi. Druga stvar, uspoređivat klađenje i investicije u proizvodnju se ne može, iako nažalost kakva je situacija u Hrvatskoj ja mislim da oni koji žele uložiti u nekakav posao i žele investirati igraju najveću lutriju i imaju najveći rizik, samo me strah da i njih zbog tog rizika ne bude sutra netko oporezovao zbog toga što su slučajno bili uspješni.

točka koju vodimo, puno je sati, nisam očekivao moram priznati ovakve rasprave ali čisto da evo presiječemo u startu dva ključna argumenta, zapravo imam četiri argumenta, evo jedan po jedan oko kolega koji su dosad govorili. Prvi je oko eventualnog pada prometa zbog novog oporezivanja itd. Iste smo argumente imali ovdje, ja se sjećam, sjedio sam tamo u drugom redu, treći slijeva, hoće li doći do pada prometa iste su promemorije pisali organizatori ovih igara na sreću. Mi smo tada uvodili porez porez dakle na manje od 30 000 je bilo neoporezivo, do 30 000 kuna i uveden je porez tad na dobitke od 750 do 30 000 kuna za 10%. Promet nije pao, zato sam ovo, možda me gospodin Novak krivo razumio, nažalost ili na sreću, nažalost jer je klađenje ipak pošast i to je razlog zašto lutrijske igre, da ne idem sad duboko u to, nisu u tome, a klađenje jesu jer lutrijski je poznati dobitak i sve studije sociološke kažu da je to drukčije. Dakle bili su isti argumenti da će doći do pada, nije došlo do pada. Usprkos padu ekonomske aktivnosti i osiromašenju stanovništva itd. došlo je do porasta prometa u kladionicama. Druga točka je bila oko izračuna, gospodin Šemper je govorio, tu smo potpuno sigurni, znači ono možda jesu aproksimativne procjene koliko ćemo ubrati od poreza na dobit, koliko ćemo ovo, ono, ovdje imamo budući su kladionice u sustavu fiskalizacije imamo baš precizno podatke o tome, kompletno precizne podatke. I jesu najveći dio udjela u dobicima su upravo ovi mali dobici, ljudi se klade na sitne dobitke i je 165 milijuna kuna praktički 2/3 dobitaka je do 750 kuna. Tako da Tako da smo tu oko distribucije dobitaka apsolutno sigurni i ako je jedna procjena efekata učinaka na proračun sigurna, onda je to ova. Najčešći prigovor bio je a zašto ne internet klađenje i tako. Propustio sam rekoh, mi novi Zakon o igrama na sreću smo koji upravo propisuje ove oštre mjere oko zabrane stranim organizatorima dakle internet klađenja, poslovanje na hrvatskom tržištu. Propisano je tamo blokiranje domena, IP adresa itd., itd. Jedna od cijena ulaska u Europsku uniju je notifikacija. Znači mi smo taj zakon, rekla mi je gospođa … još u 2. mjesecu poslali na notifikaciju u Europsku čekamo konačno odobrenje, puno je pregovora oko toga. Fiskalna pravila ne podliježu notifikaciji i zato smo išli i s ovim prijedlogom zakona i prije i sada. Nažalost, cijeli zakon podliježe notifikaciji i mi pritišćemo onoliko koliko možemo, koliko su kapaciteti naše administracije da što prije dobijemo notifikaciju jer smo svjesni gubitka i nelojalne konkurencije koju vrše internet kladitelji na našem internet tržištu. Mi znamo da i državna tvrtka Hrvatska lutrija ima svoju vrlo stroga pravila oko svoga klađenja, zabrane stranih državljana itd. da ne idem dalje oko toga. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo financija ima volju da ovaj zakon promijeni i da, dakle tu uvede ravnopravnu punu tržišnu utakmicu i zaštitu domaćeg poduzetništva u toj točci. možda i demagoški argument, ali mi jesmo u proceduri prekomjernog deficita. Naši deficiti su jako veliki i po nacionalnoj metodologiji i po ESI novoj i staroj ESI. Naš trošak za kamate za tekuću godinu je 10,7 milijardi što vam je što vam je pet dana. Znači, ovaj prihod od 165 milijuna kuna kad ga ostvarimo u sklopu cijele godine pokrit će nam pet dana kamata što plaćamo na, od 365 koliko ih moramo plaćati ako pretpostavimo da ih plaćamo jednako. Ovaj trošak od 165 milijuna kuna je dovoljan za tri i pol dana nadoknade mirovina od onoga što imamo kroz doprinose. 18 i nešto milijardi do pune isplate mirovine 36 milijardi, 165 milijuna nam je dovoljno da samo 3 i pol dana nadoknadimo razliku. Gospodin Šemper je govorio o matematici, zato sam tu brojku uzeo da nadoknadimo razliku koju kroz državni proračun želimo i hoćemo osigurati da bi umirovljenici imali kako tako dostatne mirovine. Prema tome, odricati se od bilo kojeg prihoda u ovoj teškoj situaciji je zaista teško. Ako postoji jedan prihod kojeg je lakše oporezovati jer se radi o dobitku. Znači, ipak je on dobitak i on nije, dakle iz rada. 2200 rad oporezujemo itd. Ovo je ipak dobitak, pa ako ljudi imaju neki dobitak koliko god on simboličan bio još uvijek im ostaje 90% koliko god ta cifra bila. Prema tome, sa te strane, ako već nešto moramo oporezivati više onda je ovo kažem govorim iz svojih cipela najjednostavnije povećanje poreza. Hvala lijepa. potpredsjednice. Gospodine zamjeniče, prema podacima od uvođenja poreza od 1.4. u odnosu na prošlu godinu prihod od igara na sreću je pao 5%. To je činjenica, a vi ste rekli da nije. Dok je svake godine, je, je. Svake godine je prihod od igara na sreću rastao 10% na godišnjoj razini. Ove godine, ne, ne, ne. Ove godine od uvođenja novog poreza, dakle novog načina oporezivanja iako smo u međuvremenu imali Svjetsko prvenstvo prihod od igara na sreću je pao 5%. A mi možemo sad govoriti to nije puno, to nije ovako, to nije onako, ali to je činjenica. I mi sad kad pogledate samo izvršenje proračuna, pa ćete vidjeti isto tako kolika je razlika između onoga što se očekivalo i onoga što se dogodilo. Ali govoriti da će se od ovog prihoda od igara na sreću nadomjestiti jedan dio mirovina mislim da je malo smiješno. Mislim da se daleko više novaca potrošilo. Koliko košta samo onih 12 audia što stoje u MUP-ovoj garaži. Koliko je koštao clin start, koliko su koštali savjetnici za privatizaciju HPB-a i možemo nabrajati 1001 stvar. Ali nećemo se dovesti u nedogled. činjenica je da se sa ovim narušavaju osnovni temelji kako se oporezuje i kako se donose porezni zakoni. I to je nešto što nije dobro. Ne možemo totalno rasturiti porezni sustav samo na nečem što nitko neće prigovorit da se razumijemo. Nitko neće prigovorit zašto se povećao porez od igara na sreću osim onih koji sudjeluju u tome. Željko (HSU)** Poštovani zamjeniče, o ovom mojem prijedlogu ja sam samo mislio da će biti veći efekti ako oporezujemo primjerice dobitak od 10 milijuna. Ako ga opalimo sa 40% to je 4 milijuna poreza. Koliko vi trebate na desetine tisuća dobitaka u ovoj grupi do 750 kuna od jedne kune do 75. na desetine tisuća dobitaka takvih i još neće nadoknaditi ovaj veliki iznos. Prema tome, ovaj moj prijedlog, ja mislim da je puno bolji od dosadašnjeg, da se ne oporezuje 750, ali da se oporezuju ovi veliki dobici. Nemaju toliko godine puno, ali je daleko veći efekat nego da oporezujete ovu grupu do 750 kuna. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem. Pa evo, želio sam i gospodinu Šukeru odgovoriti, ali mogao bih samo protupitanjima. Kako on nema poslovničku mogućnost nisam shvatio iz njegove replike čime se to narušava porezni sustav. Ali dobro, pitat ću ga dole uz kavu ako još kuhaju kavu dole. Gospodine Šemper, da visoko cijenim. Nadam se da niste osobno shvatili, ja sam samo pokušao povući paralelu oko toga, oko prihoda koji jesu, nisu pa mi uvijek ove najveće uzimam u matematiku. Nije ni na koji način mislio mislio reći da vi kao predsjednik umirovljenika to ne radite i visoko cijenim vaše izračune. I evo da vas javno pohvalim vaši izračuni oko poreza na povećanje olakšice na mirovinu bili su nam bolji čak od Porezne uprave da se gospođa …/Govornik pa smo onda tamo isto radili neke promjene oko toga. I hvala vam na tome. Matematika vam je dobra i odlična, ali ova distribucija kaže nam, kroz fiskalizaciju pokazuje nešto sasvim drugo. Najveća distribucija zaista je u malim dobicima i tu ti prihodi se ostvaruju. I kao što rekoh budući da se radi o dobicima 10% na njih se ipak može riješiti otprilike kao i na kamate na štednju ako netko, ministar je vjerojatno to ujutro govorio ima 2,2 milijarde ovih 50000 najbogatijih 2,2 milijarde prihoda od kamata, pa onda neće ih tako jako pogoditi tih 10%, zapravo 12% na taj iznos. Što htjedoh reći? Vaša matematika je možda na papiru dobra, ali sad ću opet reći na žalost ili na sreću, nadam se da neću biti krivo shvaćen nema puno takvih dobitaka ili gotovo nema od 10 milijuna. Tako ako vi možete prepisati na njih 40%, ali takvih dobitaka nema ili se događaju jednom ili dvaput godišnje. I to je i odgovor i gospodine Šuker, ono zašto su porezi drukčiji, jer je bilo takvih dobitaka prošle godine. Ove nije. Sa te strane zaista imamo preciznu distribuciju, kažem kroz sustav fiskalizacije i promet nije pao u tom pogledu. Kažem, oko ovih velikih plaća to je kao da oporezujete plaće preko 500 tisuća kuna sa 90%. Možete, ali nitko ne registrira pa sa te strane prihoda nema. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HNS-a Srđan Gjurković. Izvolite kolega. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, iako je već skoro 22,00 sata otvorila se dobra rasprava, recimo to tako javna rasprava, jer ovdje više se ne zna da li je netko opozicija ili pozicija nego se vode realno gledajući stručne rasprave više nego političke ili demagoške. Meni je drago da je zamjenik ministra sada iznio ovu činjenicu koja inače i piše u dokumentima da je u proceduri notifikacije novi Zakon o igrama na sreću, zabavnim i nagradnim igrama jer je on nužan ne samo radi ovoga Zakona o igrama na sreću nego općenito da reguliramo ne samo na način EU nego da na jedan drukčiji način reguliramo sva ova pitanja. Klub HNS-a će glasovati za ovaj zakon jer u krajnjem slučaju neovisno o navikama, neovisno o situaciji da građani kako je kolega Šemper rekao traže sreću pokušavajući riješiti neke probleme kroz igru nego zaista zato što i moralno je da oporezujemo takvu vrstu načina zarade i pokušavajući ipak da ljudi koji to tako troše, ulažu novac, pokušavaju zaraditi da plate više jer treba uvijek cijeniti rad i ono što smo danas radili kad smo raspravljali i podržavali Zakon o porezu na dohodak i ove druge zakone o PDV-u kojima stimuliramo gospodarstvo da lakše naplaćuje i da im osiguramo likvidnost. Ono što je problem ovoga zakona i zato ga još jedanput ću ja iznijeti, a to je problem ono što želimo izbjeći a to je da dođe do porezne evazije, ono što je problem čekajući notifikaciju toga zakona koji bi trebao regulirati Internet mi imamo situaciju, nisam želio ovdje donijeti na binu da da jedne novine sa reklamom jedne Internet kladionice to se ne smije događati u Hrvatskoj da se Internet kladionice koje nemaju apsolutno niti sjedište u RH apsolutno apsolutno mislim da se niti u Europi ne oporezuju, da se promoviraju, reklamiraju kroz dnevni tisak, nije bitno sad koji u RH. To je problem. To je problem. Problem je te porezne evazije koja se onda može događati jer ljudi sasvim prirodno i logično traže prostor na koji način zaraditi, a izbjeći u navodnike "legalno", jer ako nije zabranjeno onda je dozvoljeno. Prema tome, te Internet kladionice jesu problem jer se ne plaća porez. Nisu problem ako se plaća porez ako je kontroliran. Zamjeniče vi ste rekli imate kroz fiskalne blagajne apsolutno evidenciju i kontrolu i to je ono što je dobro, što je odlično. Međutim, nemamo kontrolu u ovom drugome segmentu koji je samo klikom na mobitel vi možete što god hoćete i nema nikakve kontrole u RH još se i reklamiraju. Prema tome, dok i dođe ta notifikacija treba naći načina da se spriječi odljev kad već ljudi koriste igre na sreću da se spriječi odljev sredstava prema onima koji ne plaćaju apsolutno nikakve poreze u RH i time ugrožavaju radna mjesta onih koji se bave time na legalan i propisan način. Bilo bi sasvim normalno da to uspijemo sve izregulirati pa da onda poreze dignemo. to bi bilo normalno. Neovisno o procjenama koliko bi to donijelo u proračun radi deficita nego da na taj način s jedne strane destimuliramo ali ne možemo sve te poreze dizati kad imamo prostora da oni vrlo jednostavno iz svoje fotelje u kući mogu se igrati, a da u biti mi nemamo nikakve koristi od toga, dapače na ovaj način vjerojatno ih malo i stimuliramo da to da to krenu u tu poreznu evaziju koristeći Internet kladionice. Prema tome, klub HNS-a glasovat će i podržat će ovaj zakon jer oporezivanje igara na sreću je apsolutno nužno i potrebito. Ali, s druge strane moramo ukoliko ima snage, a uvijek ima se snage za ove stvari, da se pritisne i Europska komisija i Europa da se notificira zakon i da se iskontroliraju Internet stranice. Mislim da je to i u skladu sa onim što je proklamacija Europske unije to je zaštita potrošača koju smo digli na iznimno, iznimno jedan visok nivo i dižemo ga u Hrvatskoj ne samo u zaštiti okoliša i hrani nego u ovom jednom segmentu koji je vezan za moral, a koji je isto tako vezan za probleme koji nastaju u obitelji a posebno kad se još ovako dodatno nekontrolirano to ulaže van Hrvatske i nitko koristi od toga doslovno nitko nema osim tih tvrtki koje su preko interneta već gdje registrirane. Evo, hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ivana Posavec Krivec. Izvolite Ivana. Hvala potpredsjednice, zamjeniče ministra sa suradnicom. Evo na samome kraju rasprave o ovome zakonu ja ću možda progovoriti iz malo drugačije perspektive. svaka tematika kad je sagledavamo ima svoje lice i naličje. Tako svaki zakon nosi neke pozitivne promjene, a uvijek nosi možda i nešto negativno i iz svake stolice to drugačije izgleda. Meni je interesantno da o ovim promjenama Zakona o o igrama na sreću govorimo u mjesecu borbe protiv ovisnosti. Pa možda pogledati i sa te perspektive što u današnjem društvu, u današnjem trenutku u velikoj krizi znači zapravo ta neka posljednja nada velikog broja stanovnika, velike populacije odlazaka u kladionicu, uplata i kako je kolega rekao očekivani veliki životni dobitak. Što to znači za mlade ljude, što to znači za Internet klađenje, odnosno u kojim okolnostima mi danas raspravljamo o ovim zapravo mali izmjenama koje su svedene kroz svega tri članka tri članka i koje su vrlo jednostavne. Pa zapravo iz te perspektive možda bi svi skupa rekli da nemamo nikakvih dilema i da bi zapravo svako klađenje trebalo oporezivati i zapravo edukacijom dovesti do toga da klađenje za društvu, za zajednicu nije uvijek dobro i da od na sreću često se nažalost u mnogim obiteljima pozadinski dogode i one igre koje izazivaju nesreću, koje izazivaju tugu u obiteljima i koje na kraju često od tih dobitaka ne završavaju sretno već često ima tu i raznih raznih i nasilja i svega onoga što u zajednici i u društvu nije poželjno. I sad gledajući s jedne i s druge perspektive ima i pozitivnog ima i negativnog. Ali kad istovremeno gledamo da je Republika Hrvatska u situaciji u kojoj je da smo u prekomjernom deficitu, da smo već početkom ove godine pokrenuli razne zakone i uputili ih prema Europskoj komisiji i da očekujemo zapravo da kroz različite notificirane zakone sredimo upravo cijelo to područje koje se odnosi na igre na sreću, na internetsko klađenje i kada odlučimo biti dosljedni sami sebi i onome što smo zacrtali onda za nas u klubu SDP-a zapravo nema nikakvih dvojbi. Mi smatramo da sve treba staviti u isti koš, da sve treba oporezivati i da jednostavno pod istim uvjetima treba primijeniti pravila na Zakon o igrama na sreću. Naravno gledajući o kojim je razredima i o kojim je iznosima riječ. Mislim da u konačnici sve ove primjedbe koje su došle a koje smo svi naravno dobili smo svi naravno dobili neće "uroditi" plodom jer kada netko ulazi u kladionicu ima svojih 5 ili 10 kuna on se nada dobitku i u tom trenutku njemu nije bitno, on neće odustati od klađenja ako će taj njegov dobitak biti nešto manji jer će ga država oporezovati. Oni će samo očekivati taj dobitak i njemu će se i dalje nadati. Tako da mislim da to neće biti destimulativno za same igrače da će oni i dalje nastaviti se baviti svojim klađenjem. Kada govorimo o tome zašto je u jednom razredu stoje kladionice a drugom lutrijske mislim da svi ovdje u ovom visokom domu jako dobro znamo da osim što lutrija osigurava dobitke za svoje igrače, osigurava i velika financijska sredstava za društvenu zajednicu, za korisne programe i kroz proračun raspolažemo raspolažemo takvih sredstvima. Tako da mislim da ih nikako ne možemo staviti u iste odnose. Evo klub SDP-a u potpunosti podržava ove izmjene zakona. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. **Leko,